Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Каква е разликата между сериозната политика и популизма? Разликата е в това, че когато се правят популистки изказвания, остава самото изказване и няма никакъв ефект за живота на хората. Това направи господин Янаки Стоилов – много пъти говори по тази тема, но от неговите изказвания няма да има никакъв положителен ефект за живота на хората в България. От предложенията, които сме направили заедно със Стоян Мавродиев, ще има преки положителни последствия за живота на българите: кредитите ще станат по-прозрачни, методологията ще бъде прозрачна, лихвеният процент ще бъде достъпен в интернет. Това е разликата между популизма и сериозната политика. За да допълня тези си аргументи, ще ви кажа следното нещо. Кредитите в България започнаха да се повишават рязко през 2008 г. Тогава господин Янаки Стоилов беше председател на Правната комисия. Госпожа Анна Янева, която има предложение, бе заместник-министър на икономиката. Тогава, когато започва проблемът по същество, какво правят те, някой може ли да познае?! Нищо не правят, нищо не правят. (Шум, смях, оживление от ГЕРБ.) Сега обаче, когато са в опозиция, двамата са най-активните по тази тема.

по жилищни кредити, големият ръст на лихвените проценти също е през 2008 г. и след това в началото на 2009 г. Какво правят Янаки Стоилов и Анна Янева? Пак нищо не правят. правят. Започва проблемът с годишния процент на разходите по потребителски кредити, които започват рязко да поскъпват в началото на 2009 г., когато, както се разбрахме, господин Янаки Стоилов е шеф на Правната комисия.

Освен приетите от комисията предложения, аз разговарях с много колеги от центъра и вдясно. Има едно неприето предложение, което ще последва след малко, а именно банките да не могат едностранно да променят методологията.

Европейския съюз, в Африка или някъде другаде”. Това не може да продължава по този начин! Точно така ще защитим българските потребители. Когато дойде този дебат, това е най-важната точка и искам отсега да подготвя Народното събрание. Имам усещането, че този текст може да бъде гласуван сега, макар да не получи подкрепата на комисията, защото имахме много обсъждания център – вдясно и реакциите са положителни.

Това ще бъде голямата стъпка и поредната разлика между обикновения популизъм и сериозната политика. Колеги, ако днес искаме да свършим полезна работа за хората в България, да направим голяма стъпка в правилната посока, нека да подкрепим този текст!

съжалявам, че поради моята голяма ангажираност в Правната комисия не съм могъл да допринеса за подобряване на финансовата система в България през двете години. Приемете сега тези мои усилия. Виждам обаче, че когато те се правят, Вие отказвате да вникнете в тяхното съдържание и частично да коригирате Вашите възгледи. Това, което казахте във втората част на Вашето изказване, отнасящо се към предложенията Ви, за да не се допуска едностранна промяна на лихвения процент след сключване на договора, е една недостатъчна, но реална стъпка. Защото този законопроект, както е поднесен от комисията, която Вие председателствате, единствено моето възражение от предишната дискусия, че не е обвързано с никаква санкция, дори задължението на банките е да обявява публично предлагания от тях референтен лихвен процент. Това е направено в последния параграф. И ако бъде прието предложението, което обосновахте – да се забрани едностранната промяна в методологията за изчисляване на лихвения процент, това все пак би ограничило възможностите за произвол на банките само в началната фаза. Най-малкото тогава потенциалният кредитополучател може да сравнява условията, които предлагат различните банки и поне да бъде сигурен, че това, което подписва като договор, няма да бъде драстично променено в хода на неговото изпълнение. Тоест поне той ще има предвидимост какви показатели ще бъдат отчитани и само тяхната динамика ще се отразява върху размера на заплащаната лихва. Така че, за разлика от Вас, аз съм в състояние да видя полезното и положителното. Другото може би изисква по-големи усилия и една промяна във възгледите, която вече е постижима в различна степен от различните хора. И, госпожо председател, за да не взимам думата по процедура, моля Ви да подложите отделно гласуването на тази алинея,

когато има популистки изказвания, те да не бъдат оставяни без отговор, защото хората се объркват. Какво сте предложили вие? БНБ да има пазарен индекс, от който на практика да зависят референтните лихвени проценти. Това сте предложили. Попитах Димитър Костов – един от уважаваните икономисти в БНБ по време на комисията, където той участваше, какво би станало, ако се приеме вашето предложение? И той отговори следното нещо: той отговори следното нещо: това би довело до покачване на лихвите в България. Тоест, ако вашето популистко предложение би се приело, това би довело до покачване на лихвените проценти в България. Това би бил ефектът. И това го казва Димитър Костов, който е по-скоро ляв икономист, като ориентация.

експерт, левият икономист Димитър Костов казва, че ако предложението на Анна Янева и Янаки Стоилов би се приело, би довело до покачване на лихвените проценти в България. Което всъщност означава, че вие искате покачване на лихвените проценти в България. Така ли защитавате потребителите?

и на методологията, и лихвените проценти, и да не могат банките едностранно да си променят методологията. Това е здравата основа. Така реално ще помогнем на хората. Така те веднага ще усетят ефект, резултат. Другото са празни приказки, от които никой няма полза. Благодаря. Има думата народният представител Цвета Георгиева.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз наистина съм напълно съгласна, че мерките, които са предложени от Мартин Димитров, са навременни, те те наистина представляват някаква основа. Но да смятаме, че само публичността на лихвите и тяхната достъпност за всички ще реши проблема с лихвените проценти в България, е много оптимистично. Това, което ще се случи, е ние само да накараме хората да протестират. Хората вече протестират. В цялата страна се събират подписи срещу лихвите-убийци. Събрани са десетки хиляди подписи на пострадали лица от безчинството на банките. Защото то не може да бъде наречено другояче. Искам да направя един друг малък коментар срещу много добрата идея за ограничаване на правото на банките едностранно да повишават лихвените проценти. Да, този казус е реален. Аз обаче смятам, че и в това предложение проблемът се крие в думата „едностранно”. Защото, ако се приеме текст, с който просто едностранно нямат право да повишават лихвените проценти, банките ще създадат друг механизъм, при който да принуждават отсрещната страна да се съгласи с повишаването на лихвите, като например въведат условия, при които, ако потребителят на кредита не се съгласи да подпише новия договор, кредитът му става мигновено изискуем.

да се реализират много добре и да се види точно какъв ще бъде ефектът от такива предложения. Нека не забравяме, че именно „Атака” повдигна въпроса за лихвените проценти и за въвеждането на държавна регулация на лихвените проценти в общественото пространство. След като направихме това предложение публично и направихме разговор с финансовия министър и с Българската народна банка, в лицето на нейното ръководство, установихме, от една страна, склонност у министъра да си помисли по какъв начин би могла държавата да стъпи на здрава почва и да въведе регулационни механизми, тъй като е ясно, че и в Европа, и в света тези тенденции днес са реалност. Това обаче, което се получи в общественото пространство, беше, че ние бяхме обвинени едва ли не в комунизъм, едва ли не в това, че пречим на пазарната икономика, че нарушаваме някакви особени, за мен – честно казано – неясни пазарни правила. Кой обаче нададе вой? Този вой беше нададен от банките – от директори на банки и от директори на сдружения на банки, които са частни и чужди в България. Броят на българските банки в България е много малък. Затова основно недоумение буди фактът защо чуждите банки в България, които дават кредити в собствените си страни, където са техните майки, на много ниски проценти на своите граждани, докато именно в бедна България, която се бори да преодолее страшните последици от кризата, без друго наследена от миналото ни, лихвите са в пъти, в много пъти по-високи. Предложението, което има партия „Атака”, за регулиране на лихвите ще реши въпроса глобално, без да се налага да се въвеждат никакви други регулационни механизми и без по никакъв начин да се нарушава пазарният принцип. Банките ще имат възможност да определят лихвените си проценти като средно стойностно число спрямо лихвите по депозитите. Идеята ни да обвържем лихвите, които дават банките по депозитите, с лихвите, които се дават по кредитите, дойде от разговорите ми с няколко директори на банки, от които разбрах, че реално регулация на лихвите по кредити няма и че всички банки са оставени сами за себе си да решават какво да правят, когато става дума за лихви по кредитите. Това е едно. Второ, когато запитах: защо и как стана това рязко тръгване на лихвите...

и на ръководствата на всички водещи ресорни комисии, които се занимават с въпроса за кредитирането. Искам като една поанта да заявя – няма нищо лошо в регулирането на банковия сектор, защото иначе

по § 2, който предстои)? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Янаки Стоилов и Анна Янева, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага той да се отхвърли. Гласували

Комисията не подкрепя предложението по ал. 2 и го подкрепя в останалата му част. Ще прочета неподкрепената част: „(2) Методологията по ал. 1 не може да се променя едностранно от кредитора след сключването на договора за кредит.” Предложение от народния представител Валентин Николов да се създаде § 2. Комисията не подкрепя предложението по ал. 2 и го подкрепя по принцип в останалата му част. Ще прочета само неподкрепената част: Методологията за изчисляването на референтния лихвен процент не може да се променя едностранно от кредитора след сключването на договора за кредит.”

използваната от него методология за определяне на референтния лихвен процент. (2) Кредиторът е длъжен да поддържа на интернет страницата си и данни за размера на всички референтни лихвени проценти, които той е определил по ал. 1.” Желаещи народни представители да вземат отношение към този текст? Господин Димитров, заповядайте. ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожо председател, правя процедурно предложение неподкрепената ал. 2 от предложението на Мартин Димитров и Стоян Мавродиев да бъде гласувана отделно

Желаещи да вземат отношение към този текст? Няма. Поставям на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев за ал. 2,

Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 2 в редакцията, която тя ни предлага, и с новата ал. 3 в редакцията, която гласувахме току-що по предложенията на колегите Мартин Димитров и Стоян Мавродиев. Гласували

предложение от народните представители Мартин Димитров и Стоян Мавродиев да се създаде § 1. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Валентин Николов да се създаде § 1. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 1: „§ 1.

Предложение от народния представител Валентин Николов да се създаде Заключителна разпоредба с § 4. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде Заключителна разпоредба с § 4:

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Смятам, че предложеният срок е достатъчен, за да могат банките да съобразят своята дейност с въведените изисквания, така че това, което днес беше прието искам да призная, че е все пак една малка, но реална стъпка, която е в полза на потребителите на кредити. За мое съжаление, в тази област са необходими много по-решителни и последователни действия, които да отидат към реално регулиране не само на лихвените проценти, а на отношенията в целия финансов и банков сектор. Затова обаче би трябвало да се промени философията за парите и да се разбере, че парите не са просто собственост на банката. Не само заради това, че парите са монопол на държавата, но и заради това, че привлечените средства в банките, са само една, обикновено много по-голяма част от дела на техния собствен капитал, тоест те трябва да бъдат разглеждани по аналогия с проблема за концесиите, че на банките е отстъпено право да оперират с един ресурс, който по същество не е техен и затова те не могат да го управляват просто както на тях им е удобно. Това именно трябва да бъде разбирането, което да доведе до много по-решителни стъпки в темата, която обсъждаме. Друг е въпросът дали това може да стане в близките месеци и година, но това трябва да бъде посоката и това трябва да бъде разбирането, което постепенно да се променя. Виждам, че е трудно, защото интересите са големи, но все пак добре е, че при това мнозинство се прие решение, което в известна степен

е приет и изцяло на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Ако позволите, госпожо председател, да благодаря на всички колеги, особено на Валентин Николов и Стоян Мавродиев. Това беше една много важна крачка за защита на потребителите, реални действия, а не популизъм! Благодаря.

– Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, освен това на Комисията по правни въпроси и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Моля първо да ни запознаят с доклада си представителите на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Господин Стоичков не го виждам в залата, но може би някой от заместниците

внесен от Иво Димов и група народни представители на 26.05.2010г. На свое редовно заседание, проведено на 09.06.2010 Комисията по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-49, внесен от Иво Димов и група народни представители на 26.05.2010 г. На заседанието присъства Иван Ценов – заместник-министър на физическото възпитание. Бяха представени писмените становища на Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Националното сдружение на общините в

с предложения от тях проект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, в който се променят разпоредби, които са съотносими с тези в разглеждания законопроект. От името на вносителите, законопроектът бе представен от Иво Димов. Господин Димов уточни, че направените бележки и препоръки по време на обсъждането на внесения м. януари 2010 г. и в последствие оттеглен подобен проект за закон, са взети предвид и са отразени в сега представения. Вносителите посочиха, че в този законопроект се предлага допълнение на нормативната уредба, регулираща обществените отношения, свързани с развитието на физическото възпитание и спорта в Предложението е свързано със създаването на нови разпоредби, съгласно които върху недвижими имоти – публична или частна, държавна и общинска собственост, може да се учредява безвъзмездно право на строеж за строителството на спортни обекти и/или съоръжения на спортни федерации, лицензирани по реда на Закона за физическото възпитание и спорта, осъществявали дейност като лицензирани за срок не по-малък от 4 години и да има осигурено изцяло собствено финансиране, както и финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждането на спортния обекти и/или съоръжения и поддържането им за периода, за който се учредява правото на строеж. Субектът, в чиято полза е учредено ограниченото вещно право, се задължава да построи и въведе в експлоатация спортния обект в срок не по-дълъг от 5 години. Промените имат за главна цел да се включи и публичната собственост в развитието и усъвършенстването на спортната инфраструктура, което да допринесе за повишаване на спортната култура и до постигане на високи спортни постижения. В дискусията взеха участие народните представители Галина Банковска, Ивелин Николов, Огнян Стоичков, Ивайло Тошев, Румен Стоилов, проф. Станилов. От гостите се изказа заместник-министър Ценов. От страна на Комисията бяха представени следните критични бележки: - относно осигуреното финансиране по ал. 2, т. 3, не е регламентиран начина и способите за неговото доказване; не е ясно какъв е механизмът на действие на комисията посочена в § 1, чл. 50г, ал. 3 на разпоредбата; на какъв принцип Министерския съвет определя броя на представените ведомства като членове на комисията; какви решения може да взема общинската администрация по местонахождение на имота за публична или частна държавна собственост; - законопроектът не дава яснота как се процедира при конкуренция между две и повече федерации за един и същи терен. Не са посочени критерии за положително становище спрямо едната федерация и отрицателно спрямо другите; - в ал. 5 са изброени ползвателите на изградения спортен обект или съоръжение, но не става ясно ще се гарантира ли обществения достъп. Беше изразено съмнение от гледна точка на едномесечния срок за вземане на решение от страна на комисията дали това време е достатъчно да се разгледат прецизно представените оферти. От името на вносителите бе изказано становище, че в ал. 5 са на лице изброени условия, които задължително ще трябва да залегнат в договора, който ще се сключи, и тези условия могат да формулират значителен брой критерии. Въпреки посочените аргументи на вносителите, народните представители стигнаха до извода, че е наложително прецизиране на критериите при избор на спортна федерация за безвъзмездно придобиване право на строеж върху терени публична или частна собственост, както и гарантиране на държавните интереси, че е избрана най-добрата оферта за изграждане на обекта и последващите гаранции за реализиране на заявеното инвестиционно намерение. Предложено бе да се сформира работна група между първо и второ четене, която окончателно да прецизира и доработи текстовете, с оглед на това добрата идея, която е развита в законопроекта и която принципно се подкрепя, да не бъде опорочена. В заключение вносителите изразиха готовност за приемане на бележки и предложения с цел прецизиране на текстовете, които могат да бъдат внесени като предложения между първо и второ гласуване на законопроекта. След приключване на дебатите и проведено гласуване с резултати: 12 „за”, „против” и „въздържали се” няма, Комисията по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение

Госпожо Колева, заповядайте да ни запознаете с доклада на комисията.

№ 054-01-49, внесен от народния представител Иво Димов и група народни представители. На свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от народния представител Иво Димов и група народни представители на 26 май 2010 г. На заседанието присъстваха господин Лазар Каменов – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, и госпожа Надежда Желева – юрист в Министерството на физическото възпитание и спорта. От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Иво Димов. Преди да представи законопроекта, господин Димов уточни, че в началото на 2010 г. с група народни представители е внесъл подобен законопроект, който е разглеждан в комисията, но с цел отстраняване на получените забележки и съобразяване с направените препоръки по време на обсъждането е бил оттеглен. Направените бележки и препоръки са взети предвид и са отразени в сега разглеждания законопроект, като са уточнени и спорните моменти със съответните компетентни органи. Господин Димов посочи, че със законопроекта се предлага допълнение на нормативната уредба, регулираща обществените отношения, свързани с развитието на физическото възпитание и спорта в Съгласно чл. 4, ал. 13 от Закона за физическото възпитание и спорта държавата насърчава развитието на физическото възпитание и спорта, като създава условия за развитие на публично-частното партньорство. С предлагания законопроект се създава правна възможност за реализиране на публично-частното партньорство с цел развитие и усъвършенстване на спортната инфраструктура. В заключение той подчерта, че предлаганите промени в закона не са свързани и не предвиждат имотите, които са държавна и общинска публична собственост, да се превърнат в обект на стопанска дейност и източник на доходи. Промените имат за главна цел да се включи и публичната собственост в развитието на спортната инфраструктура, което да допринесе за повишаване на спортната култура и до постигане на по-високи спортни постижения. Заместник-министър Лазар Каменов изрази подкрепата на Министерството на физическото възпитание и спорта за законопроекта и предлаганата в него форма на публично-частно партньорство. Той посочи, че спортната федерация е най-стабилната структура между спортните организации, тъй като подлежи на лицензионен режим и съответния контрол. Народният представител Любен Корнезов посочи, че това е закон в полза на спорта и постави въпроса относно възможността на спортните федерации да използват предоставеното им право на строеж, предвид недобрата им финансова осигуреност и минимални източници на доходи. Народният представител Екатерина Михайлова изрази становище, че не подкрепя законопроекта, тъй като с него се предлага да се учредява право на строеж върху публична държавна собственост и не е добра практика с Преходните разпоредби на Закона за развитието на физическото възпитание и спорта да се изменят основни положения в Закона за държавната собственост. В заключение госпожа Михайлова предложи тези промени да се разглеждат при обсъждането на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, който предстои да бъде внесен в Народното събрание от Министерския съвет. Народният представител Четин Казак постави въпроса колко федерации могат да си позволят да използват предоставеното им право на строеж и съответно да осигурят изцяло собствено финансиране. Той посочи, че концесията като другата форма за реализиране на публично-частното партньорство би била по-удачна, тъй като се заплащат концесионни такси на държавата. Във връзка с прилагане на разпоредбата на § 1, чл. 50г, ал. 2, т. 3 относно осигуреността със собствено финансиране народният представител Янаки Стоилов постави въпроса защо едно търговско дружество ще предоставя финансови средства на спортна федерация, освен ако не разчита на възвръщаемост на вложените средства в спортния обект. Народният представител Светослав Тончев запита вносителите относно наличието на гаранции, че в изгражданите спортни обекти ще се развива спортна, а не стопанска дейност. Народният представител Емил Радев посочи, че се подготвя Закон за публично-частното партньорство и в него могат да бъдат уредени разглежданите въпроси. От името на вносителите на поставените въпроси отговори народният представител Ивайло Тошев, който посочи, че със законопроекта се създава правна възможност върху недвижими имоти - публична или частна държавна или общинска собственост, да може да бъде учредявано безвъзмездно право на строеж за строителство на спортни обекти и/или съоръжения от спортни федерации при три изрично определени условия - федерациите да са лицензирани по реда на Закона за физическото възпитание и спорта, да са осъществявали дейност като лицензирани федерации за срок не по-малък от 4 години и при осигурено изцяло собствено финансиране, както и финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждането на спортни обекти и/или съоръжения и поддържането им за периода, за който се учредява правото на строеж. С разпоредбата на чл. 50г., ал. 6 спортната федерация, в чиято полза е учредено ограниченото вещно право, се задължава да построи и въведе в експлоатация спортния обект в срок не по-дълъг от 5 години. Предвижда се правото на строеж да се учредява от областния управител въз основа на решение на Министерския съвет, при спазване на съответните нормативни изисквания. По отношение на разпоредбата на чл. 50г, ал. 8 той уточни, че посочените в нея условия задължително се включват в договора за учредяване на право на строеж, а нарушаването им е основание за неговото прекратяване съгласно чл. 50г, ал. 8. Той посочи също така, че с разглеждания законопроект се предлага още една форма за реализиране на публично-частното партньорство по смисъла на § 1, т. 29 от Закона за физическото възпитание и спорта наред с негова друга форма, каквато е концесията. В заключение господин Ивайло Тошев от името на вносителите изрази готовност за приемане на бележки и предложения с цел прецизиране на текстовете, които могат да бъдат внесени като предложения между първо и второ гласуване на законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване при следните резултати: „за” - 10, „против” - 5, „въздържали се” - 4, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054- 01- 49, внесен от народния представител Иво Димов и група народни представители на 26 май 2010 г.” Благодаря, госпожо Колева. Следва Доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Нейният председател господин Татарски ще ни запознае с Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-49, внесен от Иво Тенев Димов и група народни представители. В заседанието на комисията взеха участие господин Лазар Каменов – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, както и експерти от министерството. Законопроектът бе представен от народния представител Иво Димов. Целта на предложените промени е да се създаде правна възможност за учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж върху имоти – публична или частна държавна или общинска собственост, на спортни федерации за строителство на спортни обекти и съоръжения. Предвидено е правото на строеж да се учредява в срок не по-дълъг от 30 години, като финансирането се осигурява от федерациите от собствени източници. След изтичане на срока собствеността на построените обекти преминава безвъзмездно в собственост на държавата или на съответната община. В хода на дискусията представителите на министерството и преобладаващата част от членовете на комисията подкрепиха необходимостта от приемане на законопроекта. В законопроекта са отчетени редица от направените бележки от комисията по предишен законопроект с аналогично съдържание, внесен от част от вносителите на настоящия, който бе оттеглен преди разглеждането му в пленарната зала. Същевременно всички народни представители, взели участие в дискусията, обърнаха внимание, че законопроектът се нуждае от допълнително прецизиране на отделните разпоредби. В съдържателен аспект той не отчита едно от основните възражения, направени по време на предишната дискусия в комисиите – от предвидения преференциален режим за предоставяне на правото на строеж да се ползват не само спортните федерации, но и другите спортни организации, регламентирани в закона. Според разпоредбите на чл. 10 от действащия закон общото понятие е „спортни организации”, а спортните федерации са едни от тях, наред със спортните клубове и националните спортни организации, като в следващите разпоредби на закона подробно са развити условията за тяхното учредяване, регистрация, признаване на съответния статут и дейностите, които могат да осъществяват. В отделна разпоредба на закона е регламентиран и статутът на Българския олимпийски комитет и неговите функции. Освен това задълженията на държавата и общините, произтичащи от редица разпоредби на закона, са по отношение на всички видове спортни организации. Съгласно чл. 47, ал. 6 държавата и общините създават условия за развитие на спорта и социалния туризъм и насърчават инвестициите на спортни и туристически организации и други физически и юридически лица самостоятелно или чрез публично-частно партньорство. В тази връзка, както и в предишния, така и в мотивите на настоящия законопроект, липсват аргументи защо останалите спортни организации са лишени от правната възможност за учредяване на безвъзмездно право на строеж при същите условия и ред. Част от народните представители настояха между двете гласувания да се предвиди разпоредба, въвеждаща изрична забрана - предоставените права и изградените спортни обекти и съоръжения да не могат да се използват за обезпечаване на банкови кредити. Наред с това по законопроекта бяха направени и някои бележки от правно-технически и редакционен характер. Наименованието на законопроекта би трябвало да бъде само за допълнение, а не за изменение и допълнение, тъй като освен създаването на нови разпоредби с чл. 50г от закона, в него не се предвиждат изменения в действащите текстове на закона. Алинея 3 от законопроекта е с доста утежнена редакция и поради това е с недостатъчно ясно съдържание. Процедурата е доста тромава. Излишно е съставът на комисията да се определя с решение на Министерския съвет при условие, че са визирани ведомствата, които следва да имат свой представител в комисията. В ал. 8 трябва да се прецизират органите, които ще имат компетенции да прекратят договора преди изтичане на срока, за който е учредено правото. Вносителите на законопроекта се съгласиха с направените бележки и предложения и увериха членовете на комисията, че те ще бъдат взети предвид при подготовката му за второ гласуване. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 7 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-49, внесен от Иво Тенев Димов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.”

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Съгласно чл. 47, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта държавата и общините създават условия за развитие на спорта и социалния туризъм и насърчават инвестициите на спортни и туристически организации и други физически и юридически лица – самостоятелно или чрез публично-частно партньорство. С направените предложения за създаване на нови разпоредби ние даваме правна възможност да бъде насърчен този процес. Защо – ще попитат някои от вас, е нужно това? Защото, уважаеми колеги, в България през последните 20 години на политическо ниво темата за спорта беше силно подценена. През последните две десетилетия бе разрушена основната спортна база в страната. Масовият, детският и ученическият спорт практически не съществуват. Високото спортно майсторство и международните успехи на българските спортисти вече са инцидентни явления и светли спомени. Националните спортни обекти от миналото са в разруха, а нови бази няма. Колеги, забележете, през този период в парламента са били внесени повече от 10 вота на недоверие за цялостната политика на съответното правителство и никога, никога в мотивите към тях не е фигурирала думата „спорт”. Няма и особено много парламентарни питания и въпроси към тази тема. В същото време, уважаеми колеги, обществото се интересува много повече от спорт, отколкото от политика. Това е факт. Факт е, че един футболен мач например може да премести във времето заседание на Народното събрание или цял политически форум. В наше време нациите и градовете ще се измерват най-вече във и чрез спорта, а в световен и европейски мащаб спортът се превръща в първостепенен приоритет. И докато ние си обясняваме колко велика спортна нация сме, хората по света правят всичко възможно да инвестират в спортни бази за масов, ученически, представителен спорт. Стана така, че изоставането на България по отношение на спортната инфраструктура е отчайващо, бих казал – дори трагично! По различни причини предишното правителство пропусна уникалната възможност да включи в оперативните програми на Европейския съюз като възможност изграждането на нова спортна инфраструктура. Така България може само да мечтае за стотиците милиони евро, получени и усвоени от Португалия за тази цел. Оказва се, че и другите държави в Европейския съюз мислят и действат не много по-различно. Общественият сектор е силно заинтересован да изгради и стане собственик на такива спортни обекти и съоръжения, но не винаги националното финансиране е достатъчно и затова се търсят различни начини за строителство и експлоатация. С подобно партньорство в страни като Ирландия, Холандия, Германия, Португалия, Испания, Франция, Дания, Латвия и т.н. се изпълняват много инфраструктурни проекти, а 33,3% от тях са в областта на спорта и образованието. Ето защо е изключително важно да приемем този закон, като държа да подчертая, че предложените промени не са свързани и не предвиждат държавната или общинската публична собственост да се превърне в обект на стопанска дейност и източник на доходи. Тези промени, уважаеми колеги, имат за главна цел публичната собственост да се включи в развитието и усъвършенстването на спортната инфраструктура, което ще допринесе за повишаване на спортната ни култура.

„Всяка община е длъжна да отдели от мерата си или да отчужди от частни имоти необходимите места за игрища, салони, туристически домове и хижи, за плавални в размер от 10 до

отделените и отчуждени места стават собственост на отделните организации за физическо възпитание, а респективно общината е длъжна да издаде нотариален акт за собственост. Тези актове се освобождават от всякакви такси, отпуснатите места за игрища, салони, плавални, туристически домове и хижи, както и постройките и приспособленията в тях са неотчуждаеми по силата на Закона за благоустройството, нито могат да се залагат от собствениците им или да се продават на публичен търг по реда на принудителното изпълнение. Пример: през 1924 г. Софийска община отпуска място за игрище на футболния клуб, чийто строеж завършва 1933 г. – стадион „Юнак”, който, уважаеми колеги, по силата на този закон става собственост на физкултурното дружество и днес на това място се намира Националният стадион „Васил Левски”. Става ясно, че не е измислено нищо ново, просто се опитваме да прилагаме добър опит от миналото. Уважаеми колеги, преди 80 години политиците в България са били по-прогресивни от нас сега, имали са по-ясни цели по отношение на развитието на спорта и това колко е важен той за здравия дух на нацията ни. Аз още веднъж Ви призовавам да подкрепите нашите предложения, разбира се, с условие, че има доста неща, които трябва заедно да изчистим между първо и второ четене. Между другото, вчера ние приехме и Закона за държавната собственост, така че

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Нямах намерение да говоря днес по тази тема, въпреки че имам ясно отношение към предложения законопроект. Налага се, виждайки мълчанието в залата, което не мога да определя дали изразява някаква висока степен на съгласие към предложената законодателна идея или пък показва някакво безразличие. Струва ми се, че въпросът е твърде важен, за да бъде подминат с мълчание, особено, имайки предвид доста оживената и разделителна дискусия, включително и гласуване, които имахме в Комисията по правни въпроси, включително и след преработването на някои от предложените разпоредби. Никой от нас няма да оспорва необходимостта държавата и общините да стимулират развитието на физическата култура на своите граждани, създаването на условия, подчертавам, особено за масов спорт, който трябва да бъде предпоставка и за високи спортни постижения, за постигането на това, което вече е в най-високите нива на европейския световен спорт. Поставям обаче въпроса дали предложеното средство ще постигне такава цел и когато сложим на везните, от една страна, необходимостта да се търсят повече средства по различни канали от страна на държавата, на спортни обществени организации, на бизнеса, и, от друга страна, користните интереси по използването на част от тези разпоредби? Опасявам се, че в даден момент равносметката може да покаже, че ще натежат тези на втората везна от тези, за които споменах. Забележете, че за първи път се прави изключение в българското законодателство – не само имоти, които са частна държавна и общинска собственост, но и публична собственост, да бъдат предоставени извън режима на концесиите, който е въведен, а чрез ползване на Института на правото на строеж. Ако има Ако има нужда даден имот да бъде преотреден за спортни цели, аз питам: защо не се преобразува тази собственост и по режима, който съществува, да бъде обявен конкурс или търг, за който да се предвидят ясно условията, какъв обект трябва да се изгради? Тогава тези, които кандидатстват, да знаят, че трябва да направят точно това, за което е обявена съответната процедура. Ние отиваме в една нетипична форма – право на строеж, тоест правим една гола собственост, с която държавата и общината нищо не могат да правят впоследствие, и учредяваме право на строеж за достатъчно продължителен период от 30 години. Тоест чрез правото на строеж ние заобикаляме или предложението заобикаля съществуващия ред. При това, забележете, формулировката е много широка – „върху недвижим имот”. Тук не е казано, което означава, че е възможно и едното, и другото – както предоставянето на терени, тоест незастроени имоти, така и други, които са застроени, и върху тях може да се учредява право на строеж, на престрояване, на надстрояване и т.н. Аз не знам кое повече се цели в законопроекта – може би и едното, и другото, но това са въпроси, които, без да бъдат съпроводени с отговор могат да доведат до много големи и трайни злоупотреби. На следващо място, забележете условията – федерацията да има осигурено изцяло собствено финансиране. Какво означава федерацията да има осигурено финансиране? Тя трябва да сключи договор с някой друг субект, който осъществява търговска дейност в повечето случаи, тъй като той ще осигури средства. Вие много добре знаете, че бюджетите на федерациите, които се гласуват от Министерството на спорта, едва покриват тяхната текуща дейност. В някои случаи дори тези средства са далеч недостатъчни за нея. Следователно, не федерацията ще бъде инвеститорът, а инвеститорът ще бъде едно търговско дружество. Каква е целта на търговското дружество? Извличане на печалба от неговата дейност, което е нормално в стопанския живот. Следователно федерациите в редица случаи ще се окажат този необходим параван, на който да бъдат преведени средства от определени търговски дружества, те да получат правото, а после действителният инвеститор ще бъде това търговско дружество, което, преследвайки печалба, няма как да очаква да я получи в течение на 5-10 години само от развитието на спортна дейност. Много малко са спортовете, ако въобще има такива, които само от спортна дейност могат да покрият вложените разходи. Следователно в тези обекти ще трябва да се развива освен спортна и друга дейност и в много случаи тя няма да е съпътстваща. Вземете за пример такъв спорт като боулинг, защото той се упражнява на закрито и знаете, че обикновено там, където това се прави, има не само кафета, ресторанти, включително може и казина, и други съпътстващи обекти, и т.н. Как Как ще се осигури чисто спортният характер на тези обекти? Това няма да бъде и възможно. Затова, според мен, тук федерациите ще се превърнат в параван, който трябва да осигури участието на други търговски субекти в тази дейност или, както се пошегувах, но тук и на глас ще го кажа това може да заприлича на една коалиция, на едно съдружие между кокошката и прасето като, разбира се, че кокошката осигурява яйцата, а прасето осигурява месото, само че първата може да го прави многократно, а във втория случай, тоест държавата, оставена в тази роля, прехвърля еднократно реалната собственост на имота и по-нататък нищо не може да очаква. Това са големите въпроси в този законопроект и ако това е някаква официална и публична политика, аз не знам защо вносителите не са ангажирали непосредствено в нея Министерството на физическото възпитание и спорта, за да бъде тя обсъдена през правителството, да се претеглят всички въпроси и големите възможности за злоупотреби, които дава този закон. Аз не твърдя непременно, че неговите вносители или че по-голямата част от тях са били водени от такива мотиви. По никакъв начин не искам в дискусията ние да вкарваме темата за това кой иска да бъде подкрепен в спорта и кой – не. По този въпрос ние не трябва да имаме разделение. Вкарването на такъв модел за решаването на тези въпроси съдържа повече рискове отколкото възможности. Освен това, никъде не е казано една федерация колко пъти може да се ползва от тази възможност. Няма ограничение. Тоест, на една федерация могат да бъдат предоставени десетки такива имоти, с които тя и териториално да развива своята дейност по начин, по който намери за добре. Тези големи въпроси карат мен и моите колеги да се противопоставим на конкретно предложената законодателна инициатива. Защото вие знаете, че спортът, освен един феномен, който обединява хората, който е необходим за физическото, а в известна степен и за формирането на други качества, особено в младите, често е съсредоточие на големи финансови интереси, на други неща, които няма нужда да описвам и то точно в спортовете, които са най-силно комерсиализирани. Защото те имат и много други възможности да черпят облаги от своята дейност. дейност. По този въпрос нашите разделения не бяха само политически в Правната комисия. Аз не бих искал да смятам, че след като бяха приемани други закони – вече се води дискусия по Закона за държавната собственост, особено за този по приватизацията, и ако в Закона за приватизацията спорът беше дали не се създават възможности на регионално ниво да бъдат извършвани действия, които няма да са винаги в съответствие с обществения интерес, тук става дума не за продажба при неизгодни условия, а за подаряване на определени интереси чрез имотите, в които те се съдържат. Ето това е един голям

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Стоилов, искам първо да се спра на последния Ви въпрос. Убеден съм, че Ви е ясно, че Спортната федерация се прави от десетки обединени спортни клубове и оттам и до възможността, а и не само възможността, а и желанието на тази федерация да развива дейност в много градове. Тя сама по себе си е длъжна да прави това. Вие сигурно сте обърнали внимание на закона, предложен от групата народни представители, той е съгласуван и нееднократно с Министерството на спорта и е говорено. В новия Закон за спорта също е залегнала такава точка. До момента, в последните, да не кажа голяма дума 15-20 години, голяма част от спортните федерации успяват да съществуват не благодарение на държавата, а и на публичното частно партньорство. Това е неизбежно и Вие сам го разбирате, тъй като както държавата е в криза в момента и в годините, които минаха, така и спортът изпада в безпаричие. Затова Ви казвам, че не трябва да имате притеснения в тази възможност, която се дава на спортните федерации. Неслучайно ние оставихме само спортни федерации, не клубове, не организации, а най-голямата част на хората, които развиват спорта. Казвам Ви, че ако погледнете безпристрастно има много спирачки, които дават възможност за злоупотреби. В предишни изказвания на колеги чух, че когато искат да се правят злоупотреби, човек трудно могат да го спрат. Но аз мисля, че сме поставили достатъчно точни и ясни критерии, за точни и ясни действия на спортните федерации. Благодаря ви.

госпожо председател! Уважаеми господин Стоилов, искам да Ви кажа, че за да се направи една модерна спортна база, каквато ние се стремим да направим, наистина трябват инвестиции. Инвестициите, които могат да бъдат отпуснати от международните федерации, говоря за всички спортове, те искат националните федерации да имат някаква собственост. Така че ние, за да участваме по дадени програми, трябва да имаме собственост на тези федерации. Не може всички да говорим в последните двадесет години, че трябва да се направи нещо за спорта, а когато трябва реално това нещо да се гласува в Народното събрание, започваме да си търсим причини как това нещо не трябва да стане. Ние трябва да модернизираме своята база – виждате стадионите и на Барселона, и на „Байерн Мюнхен”, виждате какви съоръжения са. Естествено, че около тях има и заведения, които трябва да обслужват хората, които отиват и посещават тази спортна база. Няма как да направим нещо модерно и да търсим начин това нещо да не Ние трябва да създадем чрез високото спортно майсторство идоли на децата, за да развием наистина масовия спорт.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Стоилов! Винаги ми е било изключително чудно как една добра идея може така да се завърти, да се изопачи, че тя да стане абсолютно порочна, защото Вие преди малко точно това направихте.

така да го направим, че да стане полезно. Пак казвам: идеята, която предлагаме ние е абсолютно разумна. Аз не виждам държавата как в следващите няколко години ще намери средства, за да инвестира в такива спортни обети. Другото, което искам да Ви кажа, е относно това Ваше опасение – да не би тези спортни обекти да се превърнат в начин за печелбарство, търговия и т.н. По смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта: „Спортни обекти и съоръжения” са спортна инфраструктура – движими и/или недвижими вещи и прилежащи към тях терени, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.”

Примери: новопостроена спортна зала в „Меден рудник” в Бургас, предоставен терен община Бургас и частен инвеститор; модерна зала за тенис, изградена в Хасково, пак по този начин; готов проект за нова спортна зала – Разлог; плувен басейн – община Варна.

Господин Димов, примерите, които дадохте накрая във Вашата реплика, показват, че няма законодателни пречки там, където общините са стигнали до осъзнаване на тази потребност и са предоставили условия да бъдат изградени обекти. Следователно тези примери по-скоро трябва да ни накарат да видим разликата, между другото, което казахте в основното си изказване – какво би представлявало дружество „Юнак” и други спортни клубове и дружества в България преди десетилетия, от това, което представляват някои от съществуващите в момента? И тогава мисля, че сам ще си отговорите на въпросите, които адресирате до мен. Освен това на моя съименник трябва да припомня нещо, което сигурно знае по-добре. За голямото роене на федерациите в последните години, които вече не се наемам да кажа колко са на брой и как в едни нюанси на една и съща спортна дейност са създадени отделни федерации, да не говорим за споровете, че между едни и същи спортове често има и конкуриращи се федерации. Вие ще кажете, че сте предложили определен период, в който те да са съществували. Не Не ми давайте примерите с подаръците, които получиха някои спортни футболни клубове, които държавата е изградила и което е много дискусионно. Бяха правени опити и за други такива подаръци, които бих казал, за щастие, не станаха през изминалите години. Те бяха в предишни и по-предишни управления. Критиките, които аз отправих се затвърждават в мен най-вече от репликата, която направи господин Николов, защото и мотивите, които той изложи, показват, че даже част от вносителите на законопроекта не знаят реалния инструментариум, който те подкрепят. Казват: и международните федерации искат собственост. Ами нали вие самите твърдите, че те не придобиват собственост, а само право на строеж? Но вие разбирате, че фактически те ще бъдат собствениците, които упражняват дейността. Примерът с Футболния съюз и футболните клубове. Сигурно част от вносителите ще признаят, че от този закон не може да се ползва Футболният съюз, или може?! Той федерация ли е? Добре, значи клубовете, които развиват търговска дейност. Защото по нашия закон точно футболните клубове са търговски дружества. Вие искате държавата да прави подаръци на един вид търговски организации! Кажете кои са другите търговски дружества! Вие не искате да правите подаръци на университетите, не искате да правите подаръци на болниците, но виждате ли, на тези, които развиват чрез търговска дейност определен вид спорт,

Моля ви за спокойствие, няма да превръщаме в мач парламента. Всички ще имат възможност да се изкажат. Само аз – не, защото няма кой да ми даде думата, а искам да се изкажа и аз.

причината за това неминуемо превръщане в далавера е, че в устройството на нашето демократично общество липсват три неща. Първото е превенцията, второто е атестацията, а третото е контролът. Съгласете се с мен, че всички далавери са благодарение на липсата на контрол. Типичен пример е омръзнало ми е да говоря – приватизацията, когато Агенцията за следприватизационен контрол не си мърда пръста и цялата наша промишленост, цялото наше стопанство се провали точно по тази линия. Всяка свежа идея се реализира, няма контрол, тя се изкривява, не се изпълнява законът и пр. – тук има същата опасност.

Само, ако няма намеса на съответното министерство, на съответния държавен орган, който трябва да го контролира, да санкционира и да отнема тези строежи, включително и до отнемане на тези спортни съоръжения в полза на държавата. Това е единственият начин. Иначе си е чиста далавера! И ще стане далавера, както си е било. Господин Стоилов, това е несъмнено, неминуемо е, ако не се контролира и ако не се предвидят в Преходните и допълнителни разпоредби такива мерки. Иначе ние просто не можем да развиваме спорта. Само под подозрение в далавера не можем да отричаме ново законодателство и подобни инициативи. Това е! Нашият спорт наистина се е превърнал в далавера и той затова не върви. Какви са ни спортните постижения? Я вижте футбола на какво сме заприличали. Това исках да кажа само. ПРЕДСЕДАТЕЛ

да, спортът е емоционална тема, но ще Ви кажа, че това, което говорим в момента, не става въпрос за футбола, предполагам, че всички знаете, че футболът не е подчинен на Спортното министерство. Той не е спортна федерация. Това е първото. Господин Станилов, има спортове, които се развиват и без далавери. Може много нескромно да звучи, но в последните 10 години се занимавам с такъв спорт. Ще ви кажа, че има хора, които наистина правят неща, за да издигат нивото на държавата по света. Не искам да говоря за футбола, който се е превърнал в тема за корупция, за стадионите, както каза господин Янаки Няма да влизам в тази тема! Но ви казвам, че без това, което в момента сме предложили, да дадем поне някакъв шанс, защото до момента нямат шансове федерациите и клубовете, членуващи в тях, да изградят нещо свое, за да могат да го развиват и, повтарям, без да влизаме в търговска дейност. Предполагам, че колегата ми Николов, който се изказа преди това, излезе малко извън темата и съм сигурен, че е грешка на езика. Няма да се допуска търговска дейност, господин Стоилов. Разбирам Ви за какво говорите и аз лично ще пледирам и ще държа да има контрол, както каза господин Станилов, залите, които са направени за тази дейност, да се използват само за спорт. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Спорът наистина стана интересен по отношение на така коментираното отстъпено право на строеж. Това е вечно право, всички го знаят. Аз лично в този закон виждам заобикалянето на много други закони и правила. Един от тях е приетият през 1996 г. Закон за собствеността, в който бяха регламентирани самите собственици. Професор Станилов беше ясен и категоричен. Янаки Стоилов – също. Искам да ви кажа, че формата за заобикаляне и на тези неща може да бъде осъществена и ще ви дам пример. Какво ще стане с отстъпеното право на строеж дори то да е регламентирано за определен период, след като бъде реализиран този строеж? Какво ще правим с този строеж? Изтича въпросното отстъпено право на строеж.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще взема отношение и по този законопроект, който по някакъв начин с конкретни текстове е свързан с дебатираната от сутринта тема във връзка със Закона за държавната собственост. Колега, има една добра идея, каквато е в случая с този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорт, и не разбирам защо всяка една такава добра идея трябва да се заклеймява предварително, че ще бъде опорочена, че ще се създадат условия за злоупотреби и т.н.? Ако има нещо, което липсва в този законопроект, а такива неща има и е необходимо да се направят предложения между първо и второ четене - да бъдат изчистени всички текстове, те ще бъдат направени. Ние тук, колегите юристи, се ангажираме да помогнем на колегите от тази комисия да бъдат редактирани така, че да няма неясни текстове или такива, които биха създали основания за различно тълкувание или проблем. Какво предвижда този законопроект, тъй като тук чухме различни изказвания, които си противоречаха едно на друго и част от тях са в противоречие с това, което пише в този В § 1 с чл. 50г се създава една правна възможност върху недвижими имоти публична или държавна или общинска собственост да може да бъде учредено безвъзмездно право на строеж за строителство на спортни обекти или съоръжения от спортни федерации, лицензирани по реда на Закона за физическото възпитание и спорта, и осъществяващи, както маркираха и колегите преди мен, дейност като лицензирани за срок не по-малко от четири години при осигурено изцяло собствено финансиране, както и финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане на този обект и/или съоръжение, поддържането за който се учредява право на строеж за този обект. Съгласно чл. 4, ал. 13 обаче от Закона за физическото възпитание и спорта, държавата насърчава развитието на физическото възпитание и спорта, като създава условия за развитие на публично частното партньорство. Тук може би е моментът да отворим скобата и да поставим въпроса: докъде стигна изработването и писането на текстовете и за Закон за публично частното партньорство – един изключително необходим законопроект на всички нас и на българското общество? Предлаганият текст на § 1 от законопроекта развива и създадената с чл. 7, ал. 2 и чл. 34 от Закона за общинската собственост нормативна уредба - това го чета и казвам за колегите юристи в залата, която предвижда възможност за учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти публична общинска собственост по ред, определен със закон. Това е редът, който се предлага, определен със закон, това нещо да се случи. С разпоредбата на чл. 50г, ал. 7 се предвижда изрична забрана за разпореждане от страна на субекта – носител на това право, с изградения обект и/или съоръжение. Тук чух опасения, изказани от тази трибуна, за това, че ще се злоупотреби с това право. Има изричен текст, колеги – императивна норма в този вид. И още нещо, което е много важно, тъй като тук чух колеги неюристи да коментират Закона за собствеността. Закон за собствеността, колега, има един чл. 65, съгласно който след изтичане на срока, държавата, съответно общината става собственик на изградения обект или съоръжение. Този инвеститор, който ще построи въпросния обект или съоръжение, никога няма да придобие право на собственост върху тези обекти. Много моля, да не се спекулира с тази тема! (Оживление от КБ.) Господин Корнезов, не знам защо е усмивката, но можете да дойдете и да направите реплика. Колегата може да е направил неволна техническа грешка или грешка в изказа си. Колеги, ще кажа още само две изречения. Има писмени становища: пълна подкрепа на министъра на физическото възпитание и спорта с писмено становище на този и допълнение от Националното сдружение на общините; подкрепа и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството със забележката, че един от текстовете трябва да бъде редактиран, съобразно тези предложения, които ние вчера приехме в Закона за държавната собственост. Това колегите го разбират. Има готовност този текст да бъде приведен в съответствие с разписания текст в правителствения законопроект за изменение на Закона за държавната собственост. Аз апелирам към всички да подкрепим на първо четене този законопроект. Между първо и второ четене има няколко бележки, които трябва да бъдат направени, отразени редакционно, и наистина да направим крачка и

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Безспорно в мотивите и в част от изказванията на вносителите има истини, които задължават държавата, респективно нас като законодателен орган, да полагаме грижи за физическото здраве на българските граждани. Самият Закон за физическото възпитание и спорта предвижда това. Не съвсем убедително беше защитена тезата, че с тази промяна в закона ще се гарантира развитието на масовия спорт. По-скоро обратното – с тази промяна в по-висока степен ще се гарантира развитието на високото спортно майсторство.

Независимо от това – дори идеята да е само за стимулиране развитието на високото спортно майсторство, си струва законодателят да полага грижи за това. Тук вече идва едно „Но!”, което аз ще изразя с несъгласието си по част от декларираните, декларираните словесно, намерения на вносителите на този законопроект. Така например беше декларирано нееднократно, че законопроектът не предвижда обектите, които ще се изграждат по неговия ред, да бъдат предмет на стопанска дейност. Тук, в този законопроект такова ограничение няма, и в Закона за физическото възпитание и спорта, който беше цитиран преди малко от един от вносителите мисля, също не прави такова ограничение. Всъщност то няма как да се случи, защото във всеки един спортен обект, спортен комплекс, какъвто и да е той, се извършва и стопанска дейност. Няма как да не се извършва стопанска дейност. Оттук насетне моля вносителите да ми обясните, ако искате – разбирайте го като въпрос, как виждате федерациите, които основно се финансират и издържат от субсидиите, които държавата им дава, със собствени, както е записано – изцяло собствени, средства да финансират изграждането на какъвто и да е спортен обект: стадион, зала или нещо аналогично? С кои финансови средства - с кредити от банката може би, и с какво ще гарантират те този кредит? Все пак може да има неща, които аз не зная. Искам да кажа, че аз съм „за” това да се реализират добри спортни обекти, независимо че биха могли да се ползват и от международни спортни федерации и дейности. В крайна сметка държавата ни няма нищо да загуби от това, а ще спечели. Но как ще стане реализирането на този запис, с който вие сте казали, че само със собствени средства трябва да се изградят тези обекти?

че става въпрос за урегулирани поземлени имоти. Става въпрос за имоти в населени места, но дори и да не са в населени места, трябва да са урегулирани, за да може да се построи каквото и да е върху тях. От изказа, който имаше тук по отношение на намеренията на вносителите, идва внушението, че основното е да се стимулира изграждането „на зелено”, върху празни терени на спортни обекти и съоръжения. Такава гаранция в този закон няма. в този закон няма. Това, което създава впечатление в този закон, е, че първата крачка ще бъде да се кандидатства за изграждане на съоръжения, което означава и пристрояване, и надстрояване на съществуващи с изградена инфраструктура спортни обекти публична собственост. Аз бих повярвал на намерението на вносителите, ако те се съгласят да запишем в § 1, че става реч за незастроени урегулирани спортни имоти, и то частна общинска и държавна собственост. частна общинска и държавна собственост. Защото публичната е тази, която вече е реализирана като такава. Ако се съгласите да променим така текста, ще имате моята подкрепа.

как гарантират, че съпътстващите дейности, които без съмнение ще ги има – вие декларативно казвате, че няма да има съпътстващи дейности, но такива без съмнение ще има, няма да са и основният предмет на дейност на някои от кандидатите за изграждане на тези спортни обекти! Бих искал да завърша с един пример, за да не надценявате финансовите възможности на федерациите. В моя избирателен район – Пловдив, с голям ентусиазъм и апломб започна строежът на спортна зала, бих казал, уникална по своите размери и предназначение. В един момент обаче инвеститорите от федерацията се оказаха в невъзможност да я завършат. Сега по всякакъв начин търсят онова, което вие наричате публично-частно партниране, да откупят част от акциите от държавата или от общината. Тоест, не винаги доброто намерение води в рая, понякога води и в ада. Госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Георгиев, хубаво е да се дават примери, затова ще Ви дам пример от моя опит. Как се привличат средства извън държавните, които са минимални? Когато един спорт е добре развит на световно, европейско и национално ниво, е естествено определени фирми

Част от тези пари, да не кажа по-голямата, тъй като държавата в една или друга степен се грижи за тяхната подготовка, екип, пътувания, състезания, тези средства могат съвсем спокойно

спираме неща, които бяха правени до момента. Не искам да обиждам никой за това. На държавна земя – публична държавна собственост, се строяха бензиностанции, газостанции. В този ред на мисли, в който Вие говорите, в Европа и в света не съм виждал в близост до стадиони да има такива обекти. При нас достатъчно ги виждам и всички вие ги виждате.

Твърдя, че те са пряко свързани едно с друго, тъй като няма ли масов спорт, не излиза спортист с високо спортно майсторство и обратно – ако ги няма постиженията на елитните спортисти, няма как да увлечем децата по масовия спорт. Следващото, което искам да Ви напомня: тук става въпрос не за търговски дружества, а за федерации, които по закона са сдружения с нестопанска цел в обществена полза, не търговски организации, сдружения с нестопанска цел в обществена полза. Бъдете убедени, че този законопроект се прави в обществена полза и никой не търси да прави молове. Ако виждате в ЗИД-а някъде записано, че ще се правят молове, опровергайте ме!

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Стоилов, аз съм от хората, които се доверяват на текстовете, а не на казаното. В текстовете няма гаранции, че няма да се случи обратното на това, което се декларира. Отделно от това бих искал да обърна внимание, че бензиностанции не могат да се строят на терени - каквато и да е публична собственост. Ако искахте, можехте да ме репликирате, когато му беше времето. По отношение на репликата на господин Димитров. Няма

Има текстове, които казват, че тези, които вземат решения – министерствата и общинските съвети, трябва да запишат условията, при които ще се ползват.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да се върнем в началото на дискусията и да си припомним, че сме на разглеждане на законопроект на първо четене. В тази насока трябва да се обединим около идеята и философията на законопроекта, както казаха и говорилите преди мен колеги. По този въпрос няма спор и всички сме съгласни, че трябва да стимулираме развитието на спорта. на спорта. Дискусията обаче навлезе по въпроси, които според мен са за разглеждане на второ четене. Като един от вносителите искам да отбележа

Колеги, аз считам, че в закона има достатъчно гаранции. На първо място е самата процедура по учредяване. Едно такова право на строеж предвижда да се изготвят всякакви идейни, архитектурни проекти, където да бъде предвидена целта на сградата или на това спортно съоръжение. В ал. 5 на предложения законопроект ясно и категорично е записано, че въз основа на заповедта – било на областния управител, било на кмета на общината, ще се сключи договор, в който ясно и категорично ще се опишат и включат клаузи, които са изброени в този текст. Аз не искам да ги повтарям. Там е включена и предвидена възможността да се отрази кога и по какъв начин това спортно съоръжение ще се използва от ученически и студентски спортни клубове, от хора с увреждания, как и по какъв начин ще става строителството, как и по какъв начин ще се въвежда в експлоатация този обект. Така че за мен този процес на изграждане и сключването на договора впоследствие няма как да не гарантира експлоатацията на този спортен обект, съоръжение като спортен. Още повече, че в ал. 8 са предвидени възможности за предсрочно прекратяване на договора,

на клаузи от договора – да води до възможността договорът да се развали. Не съм съгласен с казаното от колегата Стоилов, че, виждате ли, държавата нямало да получи нищо, тя оставала без нищо. Тъй като в ал. 9 е записано, че след изтичане на определения срок правото на собственост се прехвърля и държавата става собственик на изграденото съоръжение, разходите за самото прехвърляне са за сметка на съответната федерация. Беше повдигнат въпросът защо не са клубове, защо са само федерации. Считаме, че с предвидената уредба в ал. 2, където казваме, че спортната федерация трябва да е лицензирана и да упражнява дейността си по т. 1 не по-малко от 4 години, да, предвиди се и бяха направени предложения по отношение на това годините да бъдат по-малко – да не бъдели 4 и 2. Тук същественото е, че лицензирането на тези спортни федерации е на определен период, който в момента е 4 години. Ако действително включим и клубове, там вече няма такъв лицензионен режим, няма контрол. В един момент един клуб може да се окаже собственик на такова съоръжение, без да има възможност после да се контролира този клуб – така наречените кухи клубове, които да придобият собственост върху едно съоръжение. По отношение възможността тази собственост и правото на строеж да бъдат предмет на разпоредителна или обезпечителна сделка е предвидена такава разпоредба, като тя в периода между първо и второ четене ще бъде бъде коригирана и конкретизирана, за да се знае ясно и категорично, че не може да бъде предмет на разпоредителна или обезпечителна сделка правото на строеж или самото изградено спортно съоръжение или спортен обект. Беше повдигнат и въпрос за това какви били гаранциите, защо не са използвали другите възможности, като концесия, като друг вид договаряния между съответните общини, държавата, съответно министерство и спортните организации. Аз считам, че с този закон ние не забраняваме използването на досега съществуващите форми за възникване на договорни отношения между държава, община и една спортна организация. Така че, ние по принцип сме съгласни между първо и второ четене да разгледаме постъпили предложения и да се направи съответната редакционна корекция на предложените от нас текстове.

Народният представител Камен Костадинов. но чух да се казват доста неистини и доста подвеждащи неща, за съжаление, от уважавани от мен хора като Янаки Стоилов. Като начало искам да поздравя колегите, които са направили този законопроект, защото по мое дълбоко убеждение българската държава през последните 20 години е голям длъжник на българския спорт. Българският футболен съюз, господин Стоилов, е спортна федерация, само че не получава пари. През последните 20 години не е получавала никаква субсидия. Иначе подлежи на целия лицензионен режим от спортното министерство. И не е търговско дружество, а е търговска федерация, учредена в обществена полза, която развива и управлява българския футбол. Аз не мога да разбера, господин Стоилов, за какви подаръци става въпрос, за какво за какво приватизиране на спортни обекти, когато колегите, които са направили това предложение, ясно са разписали какви гаранции се дават. И е разписано, че когато изтече 30-годишният срок, който те предлагат за правото на строеж, обектът, който е построен, става държавна собственост, като средствата за преминаване на собствеността са за сметка на спортните федерации. Към господин Захари Георгиев: Българският футболен съюз е такава федерация, която има в момента, вече седма година, получени грандове от ФИФА и от УЕФА и е в единствената държава в Европа, която не може да си изгради национална спортна база, тъй като има законодателни пречки. Това е начин за финансиране. Голяма част от сериозните спортни федерации имат своите европейски и световни аналози или членуват в такива, които, развивайки международно сътрудничество, финансират съответните национални федерации, но не са съгласни да плащат за придобиване на собственост,

след като повечето от вас изразяват съгласие с философията на закона, аз ви предлагам да не търсим обяснения и начини как да не бъде подкрепен законопроектът, а да го подкрепим на първо четене. Всички, които имат някакъв интерес да има по-сериозна гаранция против злоупотреби, между първо и второ гласуване да направят своите предложения и да прецизират направените предложения от останалите колеги. Да се обединим около ползотворна дискусия, а не да се опитваме да носим от девет кладенеца вода и да се опитваме да обясним как една работа не може да стане, апропо нещо, което правим в последните 20 години. Благодаря.

че футболните клубове са търговски дружества, а Българският футболен съюз е едно представително тяло именно на тези търговски дружества. Не виждам основание, след като той е със специален нормативен режим, да бъде вкарван в общата тематика. Тук самите вносители разбрах, че са раздвоени. Едни от вносителите казват, че ние говорим за федерациите в тяхното класическо значение; други от вносителите, включително и Вие, който подкрепяте законопроекта - разширява неговия обхват. Това даже в края на дискусията все още не е ясно – дали той ще попадне в обхвата на закона. искам да навлизам в по-дълбоки води, защото мисля, че вместо да отправяте упреци към мен, трябваше да ги отправяте към ръководството, на което сте член, защото там дълго време (не знам дали в момента все още е така) имаше магистрати, които в противоречие на закона продължаваха да бъдат в ръководството на тази организация. Големият проблем на българския футбол не е в тези, които го упражняват – в състезателите и в треньорите, а може би в това, че неговите собственици са неизменни. Като помислите във Футболния съюз как да направите такава структура за управление на футболните клубове, в която самите привърженици да играят известна роля, може би ще имаме повече поводи да се обърнем с доверие към случващото се и в тази сфера на нашето общество. Благодаря ви.

Това, че в него членуват футболни клубове, които са търговски дружества, не го прави самия него такъв. В случая говорим за изграждане от федерациите на спортни обекти и съоръжения. Аз, който съм убеден във Вашата добра професионална юридическа грамотност, недоумявам как говорите неща, които самият Вие не споделяте?! Какво Какво общо има това, че футболните клубове са търговски дружества, с това, че Футболният съюз е обществена организация, регистрирана по Закона за

на пръв поглед изглежда, че всички трябва да го подкрепим. Аз не вярвам в залата да има хора, които да не подкрепят българския спорт, но законопроектът не е за федерациите.

Тъй като вие не променяте чл. 10, давате предимство само на федерациите. За какво става въпрос? Съвсем нормално е федерациите да искат една подобна промяна, която ще улесни начина. Там, където имаме изоставени или недовършени обекти, или нови, които ще се направят, аз не се притеснявам, но една община има задължение да подпомага и клубовете. Един клуб може да не е член на федерацията – някакъв нов спорт. Уважаеми колеги, ако сме честни и откровени, ако обичаме всички спортове, режимът трябва да е еднакъв за всички. Не може да има разграничение само за федерациите, а за клубовете да няма тази възможност. Тогава си задавам въпроса: защо не променяме чл. 10 от действащия закон?

Това е ваше мнение, колеги, аз само го казвам. Вижте, както може да има кухи спортни клубове, така може да има и кухи спортни федерации. Има ги. Кухи неправителствени организации в България колкото искаш, кухи политически партии в България колкото искаш съществуват само на книга. Не съм съгласен, че няма кухи федерации. Условията, които са посочени за федерациите, как може да стане контролът, могат да бъдат посочени и за спортните клубове, но понякога се получават големи противоречия между федерацията и съответния клуб в региона. Масово се получават тези проблеми.

нормално, това е позиция на вносителите. Казаха, че не биха искали – не в този вид, но преди малко един от вносителите - моите почитания към Вас, колега, заяви, че не е съгласен да бъдат включени и спортните клубове. Какво пречи примерно да бъде, така както сте предложили текста, и ще обедини всички „за спортните федерации или клубове”? Ако спортните федерации кандидатстват някъде за стадиони и т.н., те съвсем спокойно ще кандидатстват, но ако някъде общинският съвет прецени Те имат това задължение според закона. Погледнете и в текстовете на закона, да видите, че общината е задължена да подпомага определен вид спорт, тоест общинският съвет ще прецени. При същите условия ще контролира

Обратното означава, че стимулираме само една част от спортните организации. Завършвайки, казвам: спортните федерации не са единствените. Според закона те са на едно ниво със спортните клубове. Това е текст от закона.

Спортните клубове в общините могат да ползват наредби. Изброих над 10 общини, в които има съответните наредби, които подпомагат съответните спортни клубове. Те могат да се възползват от тези наредби, за да упражняват своята дейност. Ние не говорим за клубове на територията на община, говорим за национални спортни федерации и за обекти, които са с национално значение, искам ясно да го разберете, а спортните клубове в тези федерации могат да използват спортната база, която ще бъде изградена от федерациите, като членове на тази федерация. Мисля, че бях ясен. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Осман, искам да се обърна специално към Вас. Аз съм

клубовете са членове на федерациите. Не може една федерация да членува без клубове. Ако има кухи федерации - знаете, сега се прави ново лицензиране по Закона за спорта, изключено е те да съществуват, както да съществуват и кухи клубове. Затова Ви казвам, че законопроектът, който сме внесли, е направен в достатъчна степен ясен и точен, за да могат абсолютно всички, които развиват дейност, подчертавам – развиват дейност, и са членове на съответните федерации, а те са членове по простата причина, че развиват дейност,

Уважаеми колега Осман, това, което Вие искате, коренно противоречи на онова, което искат другите колеги отляво. Вие искате да включим клубове, а те искат гаранции. Изхождайки от това, което е предложено за безвъзмездното учредяване на право на строеж, ние сме преценили, че федерациите са организациите, които могат по-лесно да бъдат контролирани с оглед съществуващия режим на лицензиране, а не клубовете. Иначе колегата Иво Димов каза, че няма пречка общините да предоставят терени и да подпомагат клубовете си. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Димов, не сте прав. Прочетете закона. Не става въпрос за национални обекти. Прочетете: правото на строеж се учредява за срок не по-дълъг от ... Аз съм юрист и много добре знам какво означава „за национални обекти”. Абсолютно не сте прав. Тогава го изпишете.

кухи спортни клубове, кухи партии, така има кухи федерации. Ако има кухи спортни клубове, това означава, че има и кухи федерации. Не съм ли прав? Прав съм! Това е негов израз, не мой. Тоест режимът трябва да бъде еднакъв. Препоръчвам – прочетете чл. 10 от действащия закон. Ако промените чл. 10, колкото и да не ви харесва, променете го. Но не го променяте! Спортните организации включват и спортните федерации, и спортните клубове, и други. Общините имат едно задължение – да подпомагат спорта.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение да продължим работното време до гласуване

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Моля, гласувайте.

като т. 12 – „Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.”, да стане т. 10 от нашата програма за работа. Благодаря.

„Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.” да стане т. 10. Утре имаме отделно гласуване

ще започна с нещо като процедура. Дано някой от Вашите колеги да е свободен и да Ви замени, да води той заседанието (не че Вие не водите точно и обективно),

Защото този законопроект, който ни се предлага, поставя фундаментални, основни въпроси на вещното право. Както Ви

може ли да се учредява безвъзмездно право на строеж върху публична държавна, респективно общинска собственост? Това е първият въпрос, на който трябва да отговорим.

Не може да се учредява безвъзмездно право на строеж върху публична държавна собственост! И вносителите добре разбират това.

за да го напаснат на това, което досега е абсурдно и недопустимо. Ето, вие сами си признавате, че е недопустимо.

Следователно, уважаеми дами и господа, не бутайте фундаментите на вещното право, защото днес можем да направим добри, благородни подбуди за развитието на спорта да бламираме основни институции на вещното право. А утре за други какво ще правим? Следователно,

Държавата дарява публична държавна собственост на частни лица. Това означава! Какво означава безвъзмездно? Това е дарение, нищо друго. Защо не го напишете: „държавата дарява публична държавна собственост и я превръща от публична в частна”?!

с всичките ми уважения към вносителите и техните благородни намерения, този законопроект тангира към противоконституционност и не може да бъде подкрепен от българския парламент. Благодаря ви. (Ръкопляскания от

който приехме. Там в § 5, в чл. 7 се създадоха нови алинеи 5 и 6. В ал. 5 беше предвидена възможността върху имоти публична държавна собственост да се учредява право на строеж, прокарване или преминаване. С това, което Вие казвате, заблуждавате залата. Благодаря. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по законопроекта? По процедурата, господин Корнезов, още одеве казах, че аз имам желание да взема отношение по законопроекта, но нямам тази възможност. Възложено ми е от председателя на парламента да водя заседанието. Няма как

Закривам дискусията по законопроекта. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054 01-49, внесен от Иво Димов и група народни представители. Моля, гласувайте.

Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на четири питания от народните представители Георги Пирински, Иван Николаев Иванов, Сергей Станишев и Петър Димитров, и Любомир Иванов. Заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на два въпроса на народните представители Пламен Орешарски и Михаил Миков. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на два въпроса на народните представители Атанас Мерджанов и Волен Сидеров. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на четири въпроса на народните представители Ваньо Шарков; Мая Манолова; Кирчо Димитров и Ваньо Шарков; и Янаки Стоилов, и на две питания на народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов, и Янаки Стоилов. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Михайлов. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Мутафчиев и Меглена Плугчиева. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на три въпроса от народните представители Михаил Михайлов – 2 въпроса, и Пенко Атанасов. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос от народните представители Мая Манолова и Милена Христова. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на въпроси от народните представители Румен Петков и Спас Панчев; Меглена Плугчиева, и Лъчезар Тошев. На основание чл. 83 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на шест въпроса от народните представители Иван Вълков, Димитър Петров, Вяра Петрова, Стоян Гюзелев, Галина Милева-Георгиева и Иван Алексиев; Митко Захов и Любен Татарски; Стоян Иванов, Янаки Стоилов – 2 въпроса, Михаил Миков. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на въпрос от народния представител Цвета Георгиева. Министърът на културата Вежди Рашидов – на въпрос от народния представител Петър Хлебаров. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова – на два въпроса от народните представители Ваньо Шарков и Милена Христова. На основание чл. 83, ал. 4 от правилника ни, поради отсъствие по уважителни причини народният представител Четин Казак отлага въпросите си към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова. предварително поет ангажимент с международно участие, свързан с посещението на руска делегация, ръководена от енергийния министър на Русия господин Сергей Шматко и представители на „Газпром”, в заседанието за парламентарен контрол не може да вземе участие министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва и министърът на правосъдието Маргарита Попова. Следващото пленарно заседание е на 16 юли 2010 г.,